Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Може би още съм неопитен, но прави впечатление, че бързате да прекъснете времето, за да е малък кворумът.

Вчера ни упреквахте, че сме правили неправилни неща. Днес Вие искате да кажете, че неправилните, които сме правили, трябва да ги правите и Вие? Добре, благодаря.

Предлагаме консултирана на Председателски съвет Програма за работата на Народното събрание за периода 22-23 май. 22-23 май. 1. Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на Проект за правилник за организацията и дейността на Народното събрание. събрание. 2. Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Не съобщих вносителите по т. 1, защото тя е продължение от вчерашното заседание. 3. Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице. Вносители са Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Ангел Найденов и Димчо Михалевски. Михалевски. 4. Изслушване на министър-председателя на Република България Марин Райков, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова и изпълнителния директор на Националната електрическа компания Крум Анастасов относно състоянието на сектор „Енергетика” и цените на електрическата енергия. пет е също в рамките на парламентарния контрол. 5. Изслушване на министъра на здравеопазването Николай Петров и управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков относно: - задълженията на държавните болници, на болниците с преобладаващо държавно участие и общинските болници; - състоянието на лекарствоснабдяването с онкопрепарати; - договарянето на медицински изделия и консумативи след последното решение на Комисията за защита на конкуренцията; - състоянието на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и плащанията към договорните партньори. Който е съгласен с предложената програма, моля да гласува.

Благодаря Ви, господин председателю. Вземам думата, за да направя предложение по вече приетия дневен ред. В точката за изслушване на ръководители, свързани с оценка на ситуацията в сектора на енергетиката, виждам, че е пропуснат ръководителят на Българския енергиен холдинг. холдинг. Господин председателю, моля Вас и съответно народните представители да подкрепите предложение той да бъде поканен за изслушване и да бъде част от хората, част от хората, от които ще чуем оценка за състоянието в сектора на енергетиката, съответно намеренията, мерките, които се предприемат или не са предприети,

Решението е прието. Господин Добрев, заповядайте по Програмата за работата на Народното събрание.

Мисля, че е добре да поканим и господин Лефтеров в качеството му на изпълнителен директор.

Националната електрическа компания? Очевидно е, че няма как да следим динамиката на кадровите промени, които извършваше

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Господин председател, моля Ви да уточните какво остава като запис в т. 4? Господин Крум Анастасов остава ли да бъде извикан, или не

Госпожо Фидосова, смятам, че решението е и господин Крум Анастасов, и господин Лефтеров. (Реплики от ГЕРБ.) Смятам, че има логика, защото един процес в енергетиката не се развива за три дни. Ако има някакво друго мнение по въпроса, моля да се сподели и да се предложи гласуване на промяна в приетия проект за решение. Разбрах, че предложението е и за двамата.

искам да Ви информирам за постъпили законопроекти и проекторешения в периода 21-22 май. Постъпил е Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице с вносители Мая Манолова, Атанас Мерджанов и група народни представители. Постъпил е Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание от Ангел Найденов и група народни представители. Постъпил е Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси, внесен от Сергей Станишев и група народни представители. Можем да преминем към първа точка, която всъщност е продължение от вчерашното пленарно заседание:

трябва да отидем към персоналния състав на тази комисия. Моля, парламентарните групи да направят предложение. Постъпило е предложение от Парламентарната група на „Атака” за членове на Временната комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Явор Нотев, Петър Петров и Павел Шопов. Моля, другите парламентарни групи да направят предложения.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на Парламентарната група на Коалиция за България правя предложение за членове на комисията Мая Манолова, Младен Червеняков и Янаки Стоилов, като за председател предлагаме Благодаря Ви, господин Мерджанов. От Парламентарната група на Движението за права и свободи? Заповядайте, господин Местан. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ДПС за членове на комисията предлагам

Постъпили са предложения както следва:

и от Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Христо Бисеров, господин Хамид Хамид и господин Камен Костадинов. За председател на комисията предложението, направено от Коалиция за България, е за госпожа Мая Манолова. Уважаеми колеги, моля да гласуваме за персоналния състав с оглед на направените предложения. Гласуваме.

Членове – господин Бисеров, господин Камен Костадинов и господин Хамид Хамид, от Парламентарната група на „Атака” – господин Явор Нотев, господин Петър Петров и господин Павел Шопов, и от Парламентарната група на Коалиция за България – господин Янаки Стоилов и господин Младен Червеняков.

Кой от вносителите ще докладва проекта за решение?

Заповядайте, господин Найденов.

в която изразихме намерение да създадем няколко временни комисии, които да подпомогнат работата на Народното събрание до приемане Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съответно до изясняване на броя и вида на постоянните парламентарни комисии. Разбира се, в това число и временни комисии, които могат да бъдат създадени в рамките на Четиридесет и второто Народно събрание. Заявихме намерение да създадем поне пет временни комисии, една от които е Комисията по правни въпроси, която да бъде ангажирана с разглеждане на предложенията за промени в действащите закони или съответно да разгледа законопроекти, които биха били внесени от народните представители в израз на техните намерения, както да променят нормативната уредба, която действа в момента в Република България, така и да създадат нормативната основа за предприемане на определени действия

Избира ръководство и състав на временната комисия както следва: председател на комисията и членове. 3. Временната комисия се избира за срок до създаване на Постоянна парламентарна комисия по правни въпроси.” Уважаеми дами и господа народни представители, за пореден път ще подчертая, че без да подменяме и променяме универсалния принцип, който мислим, че трябва да бъде заложен в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при създаване на парламентарни комисии и това да бъде принципът на пропорционалност, следващ числеността на парламентарните групи, в този случай при създаването на работни органи до приемане на Правилника предлагаме отново да действа принципът на паритет, още повече че в случая има повече логика да има еднакво представителство на парламентарните групи, да има възможност за повече мнения и съответно по-широко участие на народните представители от различните парламентарни групи. Надявам се, предложението, което правим, да бъде подкрепено, включително и по отношение на принципа за изграждане на Временната комисия по правни въпроси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Найденов. Откривам дискусията по Проекта за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания. Заповядайте, госпожо Фидосова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще изразя от името на нашата парламентарна група позицията, която и вчера изразих, по отношение на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание. Смятаме, че в момента има категорично нарушение на основни принципи и на текстове на Правилника – чл. 20 и чл. 34, където безспорно се казва, че както за постоянните, така и за временните комисии трябва да бъде спазен принципът на съотношение на парламентарните групи в съответното,

няма да участваме в състава на тази временна комисия. Ако имат желание колегите от останалите три парламентарни групи, които очевидно са се споразумели и разбрали да бъде подменен вотът на избирателите и да се нарушава Правилникът, който сме приели и сме гласували вчера, ние сме готови да седнем и да разговаряме отново, така както беше направен опит преди два дни на консултациите, които проведохме.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо Фидосова, казахте, че този принцип е в нарушение на Правилника. Имате предвид решението за прилагане, макар и временно, на Правилника, действал в рамките на Четиридесет и първото Народно събрание. От думите Ви следва, че това е правило, което би следвало да действа и в рамките на Четиридесет и първото Народно събрание при изграждане на постоянни и временни парламентарни комисии.

парламентарни комисии, които бяха изградени на паритетен принцип и това се приемаше като стъпка напред в посока на утвърждаване на най-доброто от принципите на парламентаризма. В този смисъл, госпожо Фидосова, очевидно има противоречие между Вашето мнение, изразено сега, и онова, което е било практика в Четиридесет Уважаема госпожо Фидосова, отново ще кажа, че изграждаме – в случая временни работни органи на Народното събрание, като нашето предложение е равно участие на народните представители от различните парламентарни групи, което да бъде възможност за по-широко участие и повече мнения. Не виждам основание да изразявате Вашите възражения, освен ако непременно не държите по всякакъв начин – нещо, което демонстрирате от първия ден и от първия час на разговори между парламентарните групи, да подчертавате, че сте най-голямата по численост парламентарна група. Да, така е, но не сте достатъчни. В такъв случай приемете предложенията, които правят народните представители, за равно участие на парламентарните групи. Кое Ви смущава в случая? Кое е смущаващото в случая, че има равно участие на парламентарните групи – с еднакъв брой народни представители?

Уважаема госпожо Фидосова, няма как в принципа на изграждане на тази комисия да има нарушаване на Правилника, защото няма нарушаване на Правилника и Вие го знаете.

по отношение на състава на постоянните комисии, които се изграждат по чл. 20 от Правилника. Чета точката от дневния ред: „Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси”. Съгласно чл. 34, ал. 1 временни комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В ал. 3 на този текст изрично е записано, че задачите, числеността, съставът и срокът за действие на временните комисии се определят от Народното събрание. Само по отношение на правилата на работа на временните комисии съгласно ал. 4 на същия текст се прилагат правилата за постоянните комисии. Така че не виждам никакво нарушение на Правилника и предлагам Народното събрание да гласува направеното предложение. Благодаря Ви.

Господин Червеняков, ал. 4 на чл. 34 говори, че се прилагат в цялост правилата за постоянните комисии, именно в чл. 20, ал. 1. По този начин сме формирали комисиите през цялото Четиридесет и първо Народно събрание. Господин Найденов, не Ви стигнаха

или временни комисии, се прилагат разпоредбите на чл. 20 и на чл. 34. Така че прочетете и си научете Правилника. На господин Кутев какво да кажа? Явно и вчера се разсея – да дойде и да се регистрира на заседанието. Нямам какво да отговоря, защото нямаше реплика към мен. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Фидосова. Господин Местан, заповядайте. Имате думата за изказване.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 Временна парламентарна комисия за Правилника за организацията и дейността на Народното събрание собствено на паритетен принцип, а не на пропорционален.

не е редно да произнасям презимето на когото и да е, че традицията е да се произнася фамилията. И се извинявам на всички колеги – народни представители, чиито презимена съм използвал към края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание и в хода на предизборната кампания. (Шум и реплики.) Ще спазвам стриктно традицията на българската именна система да се обръщам към колегите с техните фамилни имена, а не с презимената им. Ще бъде права госпожа Искренова, ако приложим тотално паритетния принцип за съставянето на постоянните парламентарни комисии. Не, собствено Парламентарната група на ДПС няма да подкрепи такъв подход. Постоянните парламентарни комисии трябва да бъдат съставени на пропорционален принцип, който е заложен в духа и на действащия правилник, убеден съм – ще бъде заложен като принцип и в Правилника за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание, но временната комисия би трябвало да изработи такъв правилник, който да равнопостави всички парламентарни групи, независимо от техния състав. състав. В този смисъл пропорционалният принцип е по-малко удачният за съставянето на една такава временна комисия. Уважаеми госпожи и господа, за да не вземам думата втори път, ще се възползвам от правото на Парламентарната група на Движението за права и свободи, ако решението е за паритетния принцип, да направя и конкретните предложения за тримата членове от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Предлагам господин Христо Бисеров за председател на временната комисия,

Понеже не забелязах – имате думата за изказвания. Виждам, че до мен госпожа Манолова има такова желание – заповядайте, госпожо Манолова.

макар че вносителите обясниха мотивите за създаване на тази Комисия по правни въпроси и нейните функции. Предлагам това да бъде изписано в Проекта за решение, като бъде добавена т. 2, която която ще предложа, а точки 2 и 3 да станат съответно трета и четвърта. Текстът на т. 2 да има следното съдържание: „2. Временната комисия по правни въпроси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на Четиридесет и второто Народно събрание. Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите, постъпили в Народното събрание, до избирането на постоянни комисии на Четиридесет и второто Народно събрание, на Временната комисия по правни въпроси, като водеща комисия. След избирането на постоянни комисии, председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.” днешният дебат започна с едно обучение по текстовете на Парламентарния правилник, да обърна внимание на госпожа Фидосова, която се занимаваше с него в предния Парламент, очевидно е пропуснала някои текстове, на пълното съдържание на текстовете, които регламентират състава на постоянните и временните парламентарни комисии, защото, освен да се цитират тези текстове, е хубаво преди това да се прочетат и като се прочетат, да се възпроизведат от парламентарната трибуна, а именно цитирания от нея текст на чл. 20 от Правилника буквално гласи следното: за тези, най-вече новите народни представители, които естествено не са длъжни да познават правилника на предишния Парламент. Там е написано следното: „При определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи с изключение на постоянните комисии по...”. И са изредени членовете и кои постоянни комисии не спазват този принцип. Изводът е, че постоянните парламентарни комисии могат да бъдат изградени както на пропорционален, така и на паритетен принцип, тоест това, което обясниха и колегите от Парламентарната група на Коалиция за България. Освен това има и текст, който регламентира и принципа, който се съблюдава при парламентарните подкомисии, и съвсем коректно господин Червеняков изчете и текста на чл. 34, който се отнася за временните парламентарни комисии, където и в самия текст на Правилника е написано ясно, че Парламентът решава съобразно конкретната ситуация дали да бъде пропорционален или паритетен принципът. И тук мисля, че е очевидно, след като няма ясно изразено мнозинство в това Народно събрание, че трябва да бъде чуван гласът на всяка една от парламентарните групи на паритетен принцип, така че да правим опит решенията по важните и за парламента, и за хората теми да бъдат вземани с консенсус. Не е лошо групата на ГЕРБ да включи в своя речник и някои думи като „съгласие”, „консенсус”, „споразумение”, тогава когато става дума за нормалното функциониране на тази институция, тогава когато става дума за това тази институция да работи за решаване проблемите на хората. Аз се удивлявам, уважаеми колеги, предизборната кампания приключи буквално преди дни. Вие би следвало да сте се срещнали с много хора, с много фирми, с млади майки, с пенсионери, с хора без работа. Би следвало, уважаеми колеги от ГЕРБ, да сте проумели, че положението на обикновения българин днес е наистина драматично – драматично, защото хората не могат да си купят храна, не могат да си платят сметките за ток, не могат да си купят лекарства, не могат да отидат на лекар. Българите живеят в мизерия и очакваното от мен, от Вас – госпожо Фидосова, от Вас, уважаеми колеги, е да се вземем в ръце и да работим за решаването на тези проблеми на хората, а не да се драчим по всяка точка и запетая, и не опозицията в Парламента да бъде най-деструктивната, която сме наблюдавали през последните години. Хората поискаха от нас да започнем незабавно работа за решаване на техните проблеми. Всички шикалкавения, всички разправии на дребно ще бъдат осъдени и вече са осъждат от хората. И имиджът на това Четиридесет и второ Народно събрание, който би следвало да бъде грижа за всеки народен представител, ще се сформира въз основа на това дали ние сме адекватни на дневния ред на хората, дали се интересуваме от проблемите на хората или се караме, буквално казано, за глупости. Тук трябва да се търси съгласие, споразумение, консенсус по проблемите на редовия българин и да направим необходимото за това неговите сметки за ток да бъдат възможни за плащане, монополите да бъдат озаптени, доходите да се увеличат. И тези сигнали трябва да се излъчват незабавно от тази сграда и от тази зала. Всичко останало е демагогия, деструктивизъм, който ще бъде осъден от хората.

Заповядайте, госпожо Фидосова,

Това решение за създаване на временна комисия няма дори предмет, госпожо Манолова. Самата Вие току-що предложихте две нови точки. Защо не си гласувате решението така, както сте го внесли, за да видим какво ще произтече от него? Какво пише в това решение? „Създава Временна комисия по Временна комисия по правни въпроси в състав от 12 народни представители.” И какво ще прави тази временна комисия? Отворете си пак чл. 34. Там пише, че се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. Да, трябва да работи Парламентът. Да, трябва да има временни комисии, които да гледат законопроекти, които да гледат проекти за решения. Но, госпожо Манолова, Вие сте се подписали, подвели сте и Вашия лидер господин Станишев да се подпише. Защо не написахте предмет

Имайте малко уважение към всички народни представители и към вота на българските граждани. Не сквернете тук парламентарната трибуна с тези приказки. Благодаря. (Ръкопляскания

по същество по създаването на Временната комисия по правни въпроси. Няма как госпожа Фидосова Искренова да знае, че в Четиридесетото Народно събрание такава Временна комисия по правни въпроси беше създадена.

Беше създадена и работи повече от три месеца. През нея минаха една голяма част от 174-те закона, които бяхме длъжни в рамките на по-малко от една година да променим, за да влезем в Европейския съюз. Тази комисия работи единствена по това време. Работи като постоянна, дори заместваше и останалите комисии, но тъй като ГЕРБ не е участвал в усилията по приемането на България в Европейския съюз, няма как да го знае. Затова станах да направя това изказване, за да Ви припомня, че преди Вас е имало практика, преди Вас е имало умения, преди Вас е имало консенсус в тази зала, имало е и спорове, имало е и дебати и са се раждали неща за доброто на България. А този тон, който сте възприели сега,

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, репликата ми не е толкова израз на несъгласие с тезата, която застъпихте, защото очаквах от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи като неин заместник-председател да обясните, че има случаи, когато наименованието на една комисия казва еднозначно кой е предметът на тази комисия. Собствено тази Временна комисия по правни въпроси е с предмет правните въпроси на Четиридесет и второто Народно събрание, не е Комисия за монтафонките.

Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, има ли други за участие в разискванията? Заповядайте, господин Сидеров. Господин председател, дами и господа народни представители, да внеса яснота. Тъй като има нови народни представители и те не са запознати с лицемерната демагогска същност на стила Фидосова, или, както чухме днес, Искренова действително по фамилия, затова ще Ви кажа само няколко думи защо се прави в момента тази обструкция. Естествено че няма абсолютно никакви юридически аргументи. Много ясно пише в чл. 34, ал. 2, че временните комисии се избират от Народното събрание. Алинея 3 е: задачите, числеността, съставът, срокът се определят от Народното събрание. Ето, ние сме Народното събрание. Сега можем да определим състава, числеността и всичко за временните комисии. Какво имате против паритета, госпожо Фидосова? Какво имате против паритетния принцип? Защо трябва да не е паритетен принципът, защо? Какъв е Вашият аргумент? Ние не чухме аргумент. Вие излязохте с юридически зиг-заги да обясните, че нещо се нарушавало в правилника. Не, нищо не се нарушава в правилника. Аз знам Вашите истински мотиви. Вашите мотиви са да бавите, защото през това време обработвате конституционните съдии. Излезте тук и си признайте на колко съдии Вие се обаждахте и колко милиона предлагате сега, в момента, за да касират изборите. Кажете си това, защото то ще стане ясно и Вие ще отидете на прокурор за търговия с влияние. Това е единствената Ви цел да обработвате в момента конституционните съдии, за което вече имам данни и ще ги изнеса, и ще сигнализирам, където трябва, но няма да Ви позволя по начина, по който работихте в Четиридесет и първото Народно събрание – с обаждания по телефона, с парични предложения за постове, позиции и да плюете на парламентаризма и да го прегазвате, както винаги сте го правили. Разкрийте си веднага тук намеренията, защото ние ги знаем и ще ги разкрием, за да стане ясно на всички каква е Вашата истинска цел. Тя е да мотаете тук работата, за да може през това време

Разискванията са по Временната правна комисия. Всички Вие знаете как беше създаден паритетният принцип за определени комисии. Това беше, защото точно Политическа партия ГЕРБ искаше да има консенсус, разбирателство и да няма оказването на внушения, които Вие умело можете да правите. правите. Знаете, че в предишното Народно събрание Политическа партия ГЕРБ можеше да си направи на квотен принцип и тогава в комисията, която беше за ДАНС, подкомисията, която беше за специалните разузнавателни средства, можехме ние да бъдем в позицията на силния и да направим това, което преценим, но тогава, за да отпаднат всякакви съмнения, дори имаше ротация, която беше само за партии, но не и за управляващата политическа формация. Това, което някои се опитват да говорят за договорки, го видяхме в днешния дневен ред и как бе гласувана и създадена временната комисия. Видя се, че тройната коалиция –„Атака”, БСП и ДПС, това е управлението и това е подмяната на българския избирател, който упражни своето право на глас на 12 май.

Уверявам Ви, че ние ще бъдем конструктивна опозиция, но няма да допуснем всеки да си интерпретира по своему (шум и реплики в КБ)… И както в момента се говори за купуване, за говорене – излезте и кажете конкретно кои. Стига с тези спекулации!

Аз съм от новите народни представители, но съгласно чл. 34 временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. Какъв е конкретният повод? Ние не знаем какъв е предметът на дейност на тази Правна комисия.

на тройната коалиция. Тя се доказва с гласуването днес – при гласуването на точката за създаването на временната комисия. Първоначално не влязохте да се регистрирате,

Господин Цветанов, Вие ли ще говорите, че комисиите са значили нещо по Ваше време, за тайни договорки?! Имате ли срам да го говорите Вие?! Погледнете ме в очите! Имате ли срам?! Първо ще дадете обяснения за СРС-тата и подслушването! За това уведомихте ли комисиите, когато го правехте?! Уведомихте ли комисиите?! Искам да дадете отговор! Имайте срам! Имайте срам!

Господин Цветанов, освен че е обяснимо, че не сте наясно с парламентарния правилник и изобщо с това как функционира парламентаризмът – няма как да го очакваме от Вас, не сте добре и с математиката, защото броят на депутатите на Коалиция за България е с два по-малко благодарение на Вашата, на господин Борисов и на госпожа Фидосова намеса. Вчера под натиск Вие извадихте членовете на ЦИК от квотата на ГЕРБ. За първи път под политически натиск се бламира заседание на Централната избирателна комисия, за да не бъдат определени следващите двама депутати от Коалиция за България, които трябваше да бъдат сега в тази зала! Освен безобразния натиск върху конституционни съдии, което е публична тайна, което и аз ще заявя от тази трибуна – натиск да бъдат касирани изборите, защото това е волята на ГЕРБ – да останат във властта на всяка цена, с всички средства, включително криминални, включително криминални средства на натиск, на търговия с влияние и на безобразия! Вчера по същата схема беше натискана ЦИК. С една дума – освен че искат да разрушат Парламента с деструктивното си поведение, ГЕРБ искат да разрушат и всички органи, в които имат членове. Пипалата на тази престъпна групировка се разпростряха из управлението на цялата държава. Сега опитът на тази партия е да блокира държавата чрез своите послушни оръдия на всички нива! Наистина това е безобразие! Човек трябва да има срам, когато говори от тази парламентарна трибуна, когато говори за контрол върху СРС-тата, когато говори за контрол на ДАНС. Вие, господин Цветанов, и Вашата послушна парламентарна група, отменихте контрола върху СРС-тата.

Лазаров. Аз предлагам, господин Лазаров, и не виждам пречка да се включите в разискванията и да заявите позицията си. Давам думата на Корнелия Нинова за реплика. Господин Цветанов, винаги съм се изненадвала на арогантността, с която отричате явни и видими за всички ни факти. Припомням, понеже господин Ципов е зад Вас, а беше председател на Вътрешната комисия – че четири месеца Ви чакахме, при положение че законът и правилникът на Парламента Ви задължаваше да дойдете и да дадете обяснение по конкретен казус. всички колеги от ГЕРБ гласуваха против нормите на закона, за да Ви скрият и да не дойдете да дадете необходимата на Парламента и на обществото информация. И сега заставате тук в позицията на принципен и последователен човек, и ни държите тон, и ни учите на морал как трябва да работят комисиите! Уважаеми колеги от ГЕРБ, очевидно в този Парламент ще оправдавате позицията на господин Борисов от Четиридесет и първото Народно събрание. Припомням, че тогава той обидно нарече народните представители безделници. Очевидно сега ще доказвате, че сега тази квалификация е била вярна за Вас. Ако не Ви се работи в този парламент, оставете ние да си свършим работата, защото хората са ни изпратили тук за конкретни действия и Вашите пречки няма да ни попречат да си свършим работата и да оправдаем очакванията на хората за тези действия. (Ръкопляскания

Уважаеми господин председател, понеже имаше доста пъти цитиране на моето име, искам само да припомня на един депутат, който се изказа за незаконни подслушвания. Първо искам да кажа, че няма нищо, което да е доказано. Другото, което мога да заявя, придържайки се към неговата реторика по време на кампанията, защото всички ние видяхме в „Ютуб” как призовава и казва: „Страхува ли Ви ГЕРБ? Страхува ли Ви ГЕРБ?”. Мога да Ви кажа, че ние не се страхуваме от Вас…

спомняте ли си за „Фронтиер”, за Р. Овч., и когато бяхте човекът, който всъщност ни даваше тон в живота как се правят определени схеми, в момента излизате и говорите от тази трибуна… Госпожо Манолова, Вие не бяхте ли човекът, който държеше да остане Фози, и аз ще Ви го припомня пак Фози. Черешовият бос, който беше убит в Кюстендил, не беше ли Ваша близка връзка в онзи хубав период? Това са взаимно свързани неща, защото, когато беше разбита контрабандната схема за цигарите, Вие бяхте заедно с човека, който защитавахте и постоянно сте защитавали – Фози, защото сте се обаждали на определени ръководни служители в митницата, за да може да бъде запазен на работа. Господин Станишев, понеже Ви видях, че сте вече на работа,

евро! Има входиран сигнал от Едвин Сугарев и от журналисти, които са направили журналистическо разследване, но никой не говори по тази тема. Само да Ви кажа, че при управлението на ГЕРБ, този договор вече е на стойност 99 млн. евро,

Що се касае до подслушванията – твърденията, които лансирахте в цялата си предизборна кампания – от анонимния сигнал, който беше входиран от Сергей Станишев, разбира се, защото Вие не можехте да предложите никаква политика и никаква програма, а просто трябваше да говорите с компромати. В тази връзка трябва да Ви кажа, че с нетърпение

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, председателят на Народното събрание Ви направи забележка, че времето Ви е изтекло. Той имаше предвид факта, че просрочихте факта, че просрочихте трите минути, които Ви се полагат за дуплика. Но може би и господин председателят не съзнава, че изразът: „Времето Ви изтече” има доста по-общо политическо звучене и значение – изтече Ви времето! Изтече Ви политическото време, господин Цветанов, за да продължавате да раздавате морални присъди от тази трибуна, да споменавате имена на народни представители и да се произнасяте по това кой на кое място тежи. Моето място тук –до господин Делян Пеевски, до господин Камен Костадинов, до господин Йордан Цонев, до господин Алиосман Имамов се определя от вота на избирателите на Движението за права и свободи. Няма да го определяте Вие. Целокупният български народ обаче решава въпроса за още едно място – кой да седи тук, на този първи стол и на втория (показва местата, ето това Ви е проблемът! Трябва да свикнете с новия си статут на член на една опозиционна парламентарна група. Отдавна загубихте статута си на управляваща партия

Може ли по начина на водене да изчакате личното обяснение, защото вече дадох думата и след това ще Ви дам думата. Господин Цветанов спомена името ми в дуплика и не само името. За пореден път злоупотребява с един случай – с делото така наречено от Вас „Фронтиер”. Вече не Ви минават номерата, господин Цветанов, и сега ще Ви кажа защо. Защото имахте четири години – цялата власт, да разкриете тези случаи, да заловите престъпниците и да ги вкарате в съда, а съдът да ги осъди и да отидат в затвора. Сега не сте в позиция да го правите. Във вестниците „Открийте разликите” – слагат две картинки и отдолу пише: „Открийте разликите”. Сега ще Ви кажа, понеже няма много време, поне три – между мен, Вас и представители на ГЕРБ. Казвам между мен в лично качество, защото правя и лично обяснение. През 2007 г. бях заподозряна, че съм упражнявала натиск върху следователи, за да прикриват дело, при това срещу свидетел по дело. Свидетел, наблягам! Вие няма да разберете разликата, но юристите ще я разберат. Във Вашите случаи обаче става въпрос за представители на ГЕРБ, които оказват натиск върху обвиняем по дело – тънка е разликата между свидетел и обвиняем. никога и никой в тази държава и извън нея не е чувал разговори между мен и следователи, в които им оказвам натиск. Няма и как да чуят, защото не съм правила такива, но цяла България и извън нея чуха как господин Борисов оказва натиск върху прокурор, за да прикрие обвиняем. Трета разлика, колеги. Две години бях разследвана по това дело и накрая прокуратурата се произнесе, че не съм извършила престъпление. Срещу Вас такива дела предстоят и за Мишо бирата, и за разговори с Ваньо Танов, и за Симеон Дянков, който се оплаква от Вас, господин Цветанов, че му оказвате натиск да покровителства контрабандни канали, и за разговора между Кокинов – Найденов – Борисов. На Вас това, през което аз съм минала, предстои. И последната разлика е, че в момента аз заставам пред Вас и пред българите с чисто име, защото имам документ от правораздавателните органи, че не съм извършила престъпление.

с обясненията, които колегите отляво дават кой какъв е и защо е. Нека да минем към темата, която в момента обсъждаме –временната комисия, която трябва да се занимава с Правилника на Народното събрание. Другото, което искам да кажа е, че не приемам квалификациите, които госпожата горе над мен каза за престъпната групировка и за всички внушения, които се опитва тя да вкара, защото не мога да кажа, че хилядите членове хилядите членове на партия „ГЕРБ”, са престъпна групировка. Недостойно е да се наричат така българските граждани. И още веднъж искам да Ви призова, както и госпожа Манолова призова – тя и без това ще вземе думата сега за лично обяснение – нека да работим за хората, а не да правим предизборни обещания и да говорим предизборни слова от парламентарната трибуна. Изборите минаха и е време да работим.

и призивът, който отправихте към мен – да прекратя внушенията, самата Вие се изказахте. Имате време да участвате в разискванията. Ако искате да се изкажете, да не губим време с тези процедури. Последно лично обяснение

Уважаеми господин Цветанов, ще трябва да свиквате с новата си роля на редови народен представител, а не на министър, който си присвояваше правото от парламентарната трибуна да чете СРС-та, да произнася лъжи, клевети, да „громи” опозицията, засипвайки я с абсолютно измислени и абсурдни обвинения. Аз разбирам, че хаосът в главата Ви е огромен и предвид 115 те хил. телефона, които са слушали Вашите хора, и предвид свободното падане, в което се намирате от министерския пост към стаичката за разпити, но е крайно време да сложа някакъв ред в четените и недочетени СРС-та, които се отнасят до Кюстендил. Обяснявам Ви за последно: Лицето, което покровителстваше въпросният Георги Владимиров – Фози, е депутат. Депутат от Кюстендил и в предишния, и в този Парламент, но този депутат не е от БСП и не е от Коалиция за България. Този депутат е от ГЕРБ. Този депутат не се казва Мая Манолава, а се казва Кирил Калфин. Кирил Калфин работи 10 години с Георги Владимиров – Фози, в качеството си единият –на шеф на Кюстендилската митница, а другият – шеф на пункта Гюешево. Разговорът за покровителстване на Фози наистина не, предполагам, че вероятно е от кюстендилски депутат, но този депутат не съм аз. Това е Вашият депутат Кирил Калфин. Запишете си го, проверете си го, направете си справки и не се излагайте повече от тази трибуна, защото цял Кюстендил Ви се смее.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата, за да предложа, господин председател, на основание чл. 45, ал. 2, на Народното събрание, прекратяване на разискванията и съответно да преминем към гласуване на предложението за създаване на Временна комисия по правни въпроси. Уважаеми дами и господа, правя това предложение, въпреки дълбокото ми убеждение, че в Народното събрание трябва да има дискусии и трябва да се даде възможност на всички народни представители, до изчерпване на времето, съобразно действията на правилата на Народното събрание, да изложат своите схващания, да изразят своите мнения, да представят аргументи. Аз съм дълбоко убеден, че в това Народно събрание има среда, която предполага възстановяване на стойността на аргументите, която предполага възстановяване на смисъла на диалога в Народното събрание. Но това, което ни демонстрират народните представители от ГЕРБ, очевидно не е в тази посока. Те следват една провокативна политика и линия на поведение, която демонстрираха и в предишното Народно събрание. Когато споменават поименно един, втори, трети, пети, десети, разводнявайки дискусията по същество, вкарвайки народните представители, които са споменати с абсолютно недоказани обвинения, злословия, клевети по техен адрес, в процедура по обяснения. Не това очакват българските избиратели! Вие няма да ни принудите да работим по този начин, който доведе предишното Народно събрание до нула процента доверие и рейтинг на Парламента. Няма да ни принудите да влезем в обяснения за неща, които не са извършени от народните представители, които споменавате. Ние ще работим, съобразно дневния ред, който Ви предлагаме. Вие можете да си правите обяснения колкото искате. Българските граждани не желаят това. Те ще Ви накажат! Затова, господин председател, моля да подложите предложението ми на гласуване. Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов. Аз много либерално прилагах чл. 47, за да има свобода на разискванията. Очевидно това създаде напрежение.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 тръгнаха така – по-свободно, и стигнахме дотук. Затова да припомня какви бяха разискванията – с направено предложение от госпожа Мая Манолова за създаване на временна комисия – Правна, на Народното събрание. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Ангел Найденов за прекратяване на разискванията. Гласуваме!

118, против 23, въздържали се 14. Предложението за прекратяване на разискванията е прието. Предлагам да преминем към гласуване най-напред на направеното предложение от госпожа Мая Манолова за допълнение на т. 2 на внесения Проект за решение. Необходимо ли е да го прочета?

втора е със следното съдържание: „2. Временната комисия по правни въпроси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на Четиридесет Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите, постъпили в Народното събрание, до избирането на постоянни комисии на Четиридесет и второто Народно събрание на Временната комисия по правни въпроси като водеща комисия. След избирането на постоянни комисии, председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.” Уважаеми народни представители, режим на гласуване за това предложение на госпожа Манолова!

нататък. Моля сега да гласуваме цялостния Проект на решение с приетото току-що предложение от госпожа Манолова за допълнение в предмета на дейност на временната комисия. Режим на гласуване!

няма. Решението е прието и по този начин създадохме Временната комисия по правни въпроси на Четиридесет

правя предложение за членове на Временната комисия по правни въпроси да бъдат предложени Мая Манолова, Янаки Стоилов и Младен Червеняков. Благодаря Ви.

състава на временната комисия? Разбирам, че няма. Уважаеми народни представители, ще изчета още веднъж членовете, които са предложени от трите парламентарни фракции за състава на Временната комисия по правни въпроси, а това са именно: господин Христо Бисеров – той е предложен и за председател, господин Четин Казак, господин Хамид Хамид, госпожа Мая Манолова, господин Младен Червеняков, господин Янаки Стоилов. Парламентарната група на „Атака”: господин Явор Нотев, господин Петър Петров и господин Павел Шопов. Моля Ви, режим на гласуване за избиране на председател и членове на Временната правна комисия. Гласували

гласуване по „Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице.

Заповядайте, имате думата, Ще Ви представя Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на изслушването по темата, която сме предложили като точка четвърта в днешния дневен ред, а това е темата, свързана с оценка на състоянието в сектор „Енергетика” и, разбира се, като допълнение към тази точка вероятно обсъждане на проекти за решение, свързани с оценката на всяка една от парламентарните групи. Силно се надявам това да бъде оценка, която да е споделена от мнозинството в Народното събрание. И така: първото предложение, което правим, господин председател, дами и господа народни представители, е: „1. Вносителят на предложението за изслушване да има възможност да направи изложение по въпросите в рамките на 10 минути. 2. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите – предмет на изслушването. 3. Всяка от парламентарните групи да има право на два въпроса, като всеки въпрос е в рамките на две минути към отделните лица, поканени за изслушване. 4. Изслушваните лица отговарят след задаване на въпросите. 5. Парламентарните групи да имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на 10 минути.” Уважаеми дами и господа народни представители, силно се надявам, че мнозинството от народните представители ще подкрепят тези правила за изслушване по темата, предложена в т. 4. Правихме много опити в предишното Народно събрание да приемем специални правила, да търсим разширено изслушване и повече възможности на народните представители да комуникират особено с министрите, които бяха поканени за изслушване в Народното събрание. За съжаление, се сблъскахме с нежеланието на тогавашното мнозинство да приеме процедури, ред и правила извън онези, предполагащи единствено представяне на становище от поканения за изслушване министър. Това обикновено се правеше в началото на всяко заседание на Народното събрание, ако се приемеше предложение от опозиционна парламентарна група за поканване за изслушване на определен министър или на длъжностни лица в системата на държавната администрация. Обикновено министърът идваше, правеше изложение, казваше „Довиждане”, ако изобщо казваше „Довиждане” на Народното събрание, и напускаше пленарната зала, без каквато и да е възможност да се задават уточняващи въпроси, без каквато и да е възможност да се изрази отношение от името на парламентарната група към онова, което е представено като информация. Това бяха все теми, които бяха в актуалния дневен ред на българското общество. Теми, които обикновено граничеха със скандали, теми, по които обществото очакваше въпроси. За съжаление, в много от тези случаи обществото оставаше с напразни свои очаквания. Министърът идваше, отбиваше номера и излизаше от Народното събрание, а въпросите оставаха! Няма нищо случайно във факта, че предишното Народно събрание си замина няколко месеца предсрочно. Очевидно начинът, по който работеше, беше дълбоко неприемлив за мнозинството от българските граждани. Очевидно резултатите от реализиране на политика, включително и в рамките на Народното събрание, беше дълбоко неприемлив с оглед на очакванията на българските граждани, с оглед на очакванията, свързани с предлагане на определени решения и стъпки в Народното събрание. Затова, уважаеми дами и господа, сега се опитваме да дадем възможност да се зададат уточняващи въпроси и да се изрази отношение от страна на парламентарните групи. Разбира се, правилникът предвижда една възможност това да бъде в рамките на декларации от страна на парламентарните групи, но защо, когато е прието изслушване на министър, да се прибягва до една различна хипотеза и възможност по отношение на правилника от страна на парламентарните групи, а това да не бъде в рамките на дебат по изслушването на съответните министри. Ето това предлагаме и силно се надявам Народното събрание да подкрепи тези проекти

по „Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице. 1. Вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 10 минути. 2. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите – предмет на изслушването. 3. Всяка от парламентарните групи има право на два въпроса, всеки въпрос в рамките на две минути към отделните изслушвани лица. лица. 4. Изслушваните лица отговарят след задаването на въпросите. 5. Парламентарните групи имат право да изразяват отношение към отговорите на изслушваните въпроси в рамките на 10 минути.” Моля, режим на гласуване

Обявявам почивка от 30 минути. Благодаря Ви.